možemo li nastaviti sa radom? Prema utvrđenom dnevnom redu ove sjednice Hrvatskog sabora sada je na redu - Prijedlog zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, drugo čitanje, P.Z. br. 136. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora koje se odnose na prvo čitanje zakona, tj. odredbe članaka od 144. do 150. Hrvatskog sabora. Raspravu o prijedlogu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik ili predstavnica predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovana zamjenica ministra Ministarstva pravosuđa gospođa Sandra Artuković Kunšt. Izvolite. Javlja se i jedan od zastupnika, ne znamo razloge pa ćemo ga pitati. Poštovani zastupnik Mladen Novak, izvolite. **Novak, Mladen (Hrvatski ispričavam se malo sam kasnije ušao. U pitanju je ovaj Zakon o djeci? O maloljetnicima, pardon. S obzirom da Odbor za obitelj, mladež i sport nije imao na raspravi, odnosno ima danas u 13,30 tek prijedlog ovog zakona. Postavljam pitanje da li je ovo uopće u skladu sa Poslovnikom. **Leko, Josip (SDP)** Matično radno tijelo je Odbor za pravosuđe. Žao mi je. Nastavljamo sa radom. Poštovana zamjenica ministra ministarstva, izvolite. **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Predlaže se donošenje Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje. Dakle, riječ je o provedbenom propisu iz područja kazneno-pravne maloljetničke sfere. ovaj zakon predlažemo iz razloga što smo u odnosu na postojeći Zakon o izvršavanju sankcija iz 2009. godine bili obvezni uskladiti ga sa novim odredbama Zakona o sudovima za mladež i posebnog Kaznenog zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine. Bilo je potrebno precizirati pojedine odredbe u cilju što učinkovitijeg izvršavanja maloljetničkih sankcija i potrebe usklađenja sa ovim navedenim zakonima. Nacrt prijedloga ovoga zakona uređuje izvršavanje sankcija izrečenih maloljetnicima i mlađim punoljetnicima u kaznenom postupku, a dakle to su odgojne mjere kazne maloljetničkog zatvora i sigurnosne mjere, te sankcije koje su izrečene maloljetnicima u prekršajnom postupku. Također odgojne mjere kazna maloljetničkog zatvora i zaštitne mjere. Propisana je supsidijarna primjena Zakona o sudovima za mladež, Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o izvršavanju kazne zatvora i Zakona o probaciji, Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama i drugih propisa ako tim zakonom nije drugačije određeno. Razgraničena je nadležnost za izvršavanje odgojnih mjera između ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi od onih koji su u nadležnosti Ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa. Tako će ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi brinuti o posebnim obvezama upućivanja u disciplinski centar, o pojačanoj brizi i nadzoru, o pojačanoj brizi i nadzoru uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, o upućivanju u odgojnoj ustanovi ili u posebnoj odgojnoj ustanovi dok će u sferi pravosuđa ostati upućivanje u odgojni zatvor i kazna maloljetničkog zatvora. Razgraničena je nadležnost poslova pozivanja i upućivanja maloljetnika na izvršavanje odgojnih mjera i kazne maloljetničkog zatvora kao i žalbeni postupak. Propisane su i nove posebne obveze kao što je raspolaganje prihodima, zabrana približavanja ili uznemiravanje žrtve koje su propisane važećim Zakonom o sudovima za mladež. Propisani su i novi modaliteti vremenskog trajanja boravka maloljetnika u disciplinskom centru. Dakle, to više nije Centar za odgoj kao što je bio raniji termin nego je sada disciplinski centar, pa je i to terminološki usklađeno. Nacrt prijedloga zakona propisuje da je Centar za socijalnu skrb dužan odrediti osobu, voditelja koji će izvršavati odgojnu mjeru pojačane brige i nadzora koja se provodi u skladu sa pojedinačnim programom postupanja u odnosu na maloljetnika. Propisane su specifičnosti o izvršavanju kazne maloljetničkog zatvora glede smještaja maloljetnika tijekom izvršavanja i drugih osoba s kojima maloljetnik može biti smješten prilikom izvršavanja te kazne. Posebna je pažnja posvećena izvršavanju sigurnosnih mjera i zaštitnih mjera sa obvezom da njihovo izvršavanje nadzire Centar za socijalnu skrb, jer je u svim postupcima u kojima sudjeluje maloljetnik Centar za socijalnu skrb zapravo sudionik u postupku, a u cilju zaštite interesa interesa maloljetnika. Uloga Centra za socijalnu skrb je time pojačana i definirana i ovim se zakonom zapravo usklađuje taj taj provedbeni dio vezan za sankcije maloljetnika i sa Ustavom i sa zakonima, dakle Kaznenim i Zakonom o sudovima za mladež, a posebice sa Konvencijama UN-a o pravima djeteta. Ovo je prvo čitanje, pa predlažem da sve što može unaprijediti ovaj tekst bude izneseno. Hvala vam lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zamjenice ministra. Da li izvjestitelji radnih tijela odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Idemo raspravom po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Prvi klub je Klub zastupnika SDP-a i poštovana zastupnica Vesna Fabijančić-Križanić. Izvolite poštovana zastupnice. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, zamjenice ministra, kolegice i kolege. Pred nama je Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje. Postupak izvršavanja maloljetničkih sankcija i mjera nije do 2009. Godine bio uređen posebnim propisom iako se radi o osjetljivoj populaciji koja uživa i posebnu zaštitu prema Ustavu Republike Hrvatske. Kako bi se popunila navedena praznina, a i zakonodavstvo Republike Hrvatske uskladilo sa pravnom stečevinom Europske unije na području izvršavanja maloljetničkih sankcija i mjera 2009. je donijet i zakon. Podržavamo donošenje zakona, jer usklađenje, odnosno eventualne izmjene i dopune postojećeg zakona kako bi se uskladio sa kasnije donesenim Zakonom o sudovima za mladež i Kaznenog zakona i to u čak trećini odredaba doista se pokazuje kao optimalno rješenje. Ako uzmemo u obzir uz tu činjenicu i uočene probleme u praksi donošenje novog zakona je dobar prijedlog. Ono što je dobro je da je zakon u potpunosti okrenut prema maloljetnicima, jer cilj treba biti njihovo lakše uključivanje u društvo nakon odslužene kazne ili odgojne mjere. Kada vidimo iz Izvješća Državnog odvjetništva za 2011. godinu kaznene prijave protiv mlađih punoljetnih osoba su nakon godina pada u blagom porastu kao i protiv maloljetnih osoba. Što se tiče sankcija koje se izriču maloljetnicima Vijeće sudova za mladež donijelo je 1 109 odluka, od toga 958 kojima su maloljetnicima izrečene sankcije. Uglavnom su to odgojne mjere, a samo izuzetno kazna maloljetničkog zatvora, odnosno svega 14. Zašto je važno spomenuti navedeni podatak? Zato što zakonski okvir treba dati potrebnu ravnotežu između prevencije i represije i ona se nameće kao nužnost. Zato stavljam naglasak da se mladima koji su se našli na pogrešnoj strani treba pomoći, a kažnjavanje treba biti iznimka. Svrha je maloljetničkih sankcija pružanje zaštite, brige i nadzora. Maloljetnicima se kao sankcije izriču odgojne mjere maloljetnički zatvor i sigurnosne mjere čije izvršavanje Zakon o sudovima za mladež i Prekršajni zakon samo načelno uređuju. Stoga uređenje tog područja i jasno razgraničenje nadležnosti u izvršenju pojedinih sankcija zasigurno doprinose jačanju cijelog sustava. Tako se na vrlo jasan način razgraničava da je izvršavanje odgojnih obveza, a to su posebne obveze, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu u nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi. Dok je izvršavanje odgojne mjere upućivanja u Odgojni zavod i kazne maloljetničkog zatvora u nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa. Na tragu jačanja instrumenata kojima se ojačava resocijalizacija maloljetnika svakako je izvršavanje odgojne mjere pojačana briga i nadzor, odnosno uvođenje potpuno nove obveze Centra za socijalnu skrb. Naime, zbog učinkovitog izvršavanja te odgojne mjere uvodi se obveza centra da odredi osobu, odnosno voditelja koja će izvršavati posebnu obvezu i o tijeku izvršavanja posebne obveze jedanput mjesečno izvještavati Centar za socijalnu skrb, a centar će svaka tri mjeseca dostaviti izvješće Državnom odvjetništvu i sudu, a na njihov zahtjev i češće. Nadalje, ovaj zakon propisuje izvršenje kazne maloljetničkog zatvora odgovarajućom primjenom Zakona o izvršenju kazne zatvora koji uređuje izvršavanje kazne zatvora za punoljetne osobe, ali propisuje posebnosti u izvršavanju ove sankcije u odnosu na maloljetničku populaciju. Tako će maloljetnik biti smješten s drugim maloljetnicima, a iznimno s mlađim punoljetnicima, a u svakom slučaju u istoj prostoriji ne može biti više od 3 zatvorenika. Pravo boravka na zraku maloljetnicima je 3 sata dok je punoljetnim zatvorenicima 2 sata. Maloljetnici imaju pravo na posjet člana obitelji 4 puta mjesečno i blagdanom za razliku od punoljetnih zatvorenika koji koji tu blagodat imaju 2 puta mjesečno i blagdanom. Prema maloljetnicima nije dopuštena posebna mjera održavanja reda i sigurnosti – osamljenje. Sve u svemu podržavam ovaj prijedlog zakona kojim se maloljetnicima jamči zaštita temeljnih prava utvrđenih Ustavom, a njihovo ograničavanje dopušta se samo iznimno. Posebno se jamči tajnost podataka i identiteta, a ovaj prijedlog zakona jamči postupak izvršavanja maloljetničkih sankcija i mjera da ne ugrožava njihovo ljudsko dostojanstvo, rješava ga na način koji je prilagođen osobi maloljetnika, a zaštita osobnih i imovinskih prava i interese maloljetnika u nadležnosti nadležnosti je Centra za socijalnu skrb. Stoga će klub SDP-a podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala vam lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zastupnice. Sljedeći klub je klub HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Pa evo na početku ja u ime kluba HDZ-a bih rekla jedan kompliment za proceduru koja inače nije baš u u ovom sazivu uobičajena, a evo to je da ovaj zakon donosimo u redovitoj proceduri, dakle da se radi o prvom čitanju. Jednako tako bih pozitivnim ocijenila što se donosi novi zakon obzirom da se toliki broj odredaba postojećeg zakona Dakle, ovakav veliki broj izmjena članaka postojećeg zakona nije u svima razlog suštinske neke izmjene, ali je izričajno, jezično i nomotehničko usklađenje. No bez obzira budući da moramo misliti o onima koji će zakon primjenjivati svakako je dobro da se utvrdi novi zakonski tekst. Naime, da podsjetimo ovaj Zakon o Zakon o izvršenju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje donijet je prvi puta kao poseban zakon 2009. 2009. godine jer dotada nije bilo zakona koji bi uređivao način izvršavanja sankcija i mjera izrečenih maloljetnim počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i na njihovo se izvršavanje primjenjivali su se posebni pravilnici i neke odredbe sudova za mladež. Međutim, u Zakonu o sudovima za mladež nije bio utvrđen postupak izvršavanja i nisu bile utvrđene sve nužne radnje za za počinjanje izvršavanja sankcije bilo kaznene, bilo prekršajne. Što se tiče Prekršajnog zakona koji propisuje prekršajno-pravne sankcije i zaštitne mjere koje su se mogle izreći maloljetnicima, ali on također ne sadrži odredbe o načinu njihova izvršavanja. Stoga se ukazala potreba donošenja tog posebnog zakona obzirom da se radi o jednoj posebno ranjivoj populaciji. Naime, o populaciji koja je na početku svoga životnoga puta i ako je negdje krenula krivo procjenjuje se da je to populacija u odnosu na koju se dobrim pristupom može još utjecati da se izvede na pravi put. Dakle, to se vidjelo i u praksi sudova kod primjene kod primjene sankcija. Dakle, i tada prilikom razmatranja stanja kod donošenja toga zakona dakle otprilike u u preko 90% slučajeva su izricane odgojne mjere, a pridržaj izricanja maloljetničkog zatvora i kazne izricanja maloljetničkog zatvora su primjenjivane vrlo selektivno jer su se prije svega posezalo za lepezom odgojnih mjera. Također je utvrđeno da iz, da u odnosu na izrečene odgojne mjere iz nadležnosti socijalne skrbi. Većina je usmjerena prema izvan zavodskim odgojnim mjerama, gotovo 88%, a negdje onda 12% je otpadalo na zavodske odgojne mjere. Naravno, to je sve sukladno općem trendu deinstitulizacije i korištenju resursa lokalne zajednice. Dakle, možemo vidjet da i prema statistici koja je tada, a pokazatelj je nažalost, iz obrazloženja nemamo za ovaj period primjene toga zakona od 2009.

koja su počinili maloljetnici u većini slučajevi su to kaznena djela protiv imovine, dakle krađe. I to su područja u kojima se itekako može djelovati odgojno pravilnim pristupom. Naravno da posebno kod maloljetnika je uspješnost kazneno-pravne reakcije na počinjenje, na kriminalitet maloljetnika ovisi prije svega u ispravnom izboru predviđene sankcije. predviđene sankcije. Dakle, ukoliko maloljetniku bude izrečena odgojna mjera koja ne korespondira i sa njegovom osobnošću i sa prilikama u kojima živi neće se postići svrha kažnjavanja. Svrha kažnjavanja je osim, odnosno primjene sankcije je osim samog kažnjavanja, svakako mora biti i resocijalizacija počinitelja da bi ta kazna prije svega djelovala odgojno, pro futuro. Evo, stoga mislim da je dobro da ovo područje ima svoj poseban zakon. Moram reći da je već tim zakonom iz 2009. iz 2009. godine u izvršenju maloljetničkih sankcija, u cijelosti je poštivana pravna stečevina Europske unije, u njega su ugrađena i načela dokumenata Vijeća europe. Dakle, taj zakon je u svemu pokrio ovo područje usklađenja sa sa pravnim sustavom Europe. Sada se predlaže novi zakon, prije svega na tragu ovoga donijetog 2009. godine. Kroz njegovu primjenu je, primijećeni su neki, neke nedorečenosti ili neka podnormiranost. Stoga je ovim tekstom zakona ovo ispravljeno na način da se jasno razgraničavaju nadležnosti iz područja socijalne skrbi i nadležnosti iz područja pravosuđa. Dakle, također se usklađuje, ovim prijedlogom se ovaj Zakon o izvršenju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje usklađuje sa Zakonom o sudovima za mladež, kako izričajno tako i sadržajno. Neke norme se ispuštaju jer su bile dvostruko normirane u dva zakona, negdje se usklađuju termini, primjerice dosadašnji naziv centra za odgoj promijenjen je u disciplinski centra sukladno Zakonu o sudovima za mladež. Premda sada ne možemo komentirat zakon koji je već donijet, ali čini mi se da centar za odgoj zapravo primjereniji naziv, jer je odmah jasno čemu služi i što se u njemu Također, ocjenjujem da je vrlo dobro da se mjera pojačane brige i nadzora, da je člankom 35. propisano da Centar za socijalnu skrb je obavezan odrediti osobu koja će izvršavat tu odgojnu mjeru, da bi se jasno znalo tko počinitelja prati tko počinitelja prati i tko je odgovoran za izvršenje te mjere. Ono što bi bilo zanimljivo da imamo danas pred sobom, a to je izvršavanje zakona iz 2009. Zato što smo tada govorili da je puno lijepih stvari zamišljeno i propisano tim zakonom, samo je pitanje hoće li bit kapaciteta da se oni u praksi i provedu. Stoga bi bilo dobro da čujemo pokazatelje jesmo li uspjeli to što smo zakonom iz 2009. predvidjeli, da li je to u praksi i provedeno. I ovom prijedlogom zakona člankom 54. je propisano dakle, dodatne poboljšice u odnosu na maloljetnika u izvršavanju kazne maloljetničkoga zatvora. Često smo čitali u medijima, a bilo je tako i bombastičnih naslova, ali zaista neprimjereno u izvršavanju maloljetničkog zatvora ili kazne zatvora, da bi maloljetnici bili smješteni sa počiniteljima teških kaznenih kaznenih djela, sa teškim kriminalcima itd. Sada je to propisano da oni moraju, maloljetnici moraju biti smješteni s drugim maloljetnicima i iznimno s mlađim punoljetnicima, i da ih u jednoj prostoriji ne smije biti više od 3 To je dobro, ali obzirom na godišnja izvješća o stanju zatvora i kaznionica, gdje ni u odnosu na punoljetne počinitelje ni iz daleka nisu poštivani uvjeti, jer jednostavno nema kapaciteta i s time se ne bori samo Hrvatska kroz niz godina, već i mnoge zemlje Europe i svijeta. Dakle, pitanje kada propišemo neke obveze, da li smo predvidjeli imamo li dovoljno kapaciteta, kako prostornih tako i materijalnih, u protivnom možemo se hvaliti. Često smo čuli u ovoj sabornici da je negdje 2001. ili kada donijet najmoderniji Zakon o izvršenju kaznenih sankcija, najbolji, dobio je puste pohvale, ali naravno nikada u cijelosti nije bilo izvršavano to što je pisalo u tom zakonu, jednostavno zato jer nisu bile osigurane materijalne pretpostavke za to, a i te materijalne pretpostavke koje bi trebalo osigurat, ni daleko razvijenije europske zemlje nisu uspjele osigurat. Pa ih onda logično ne treba ni propisivat, ako se ne mogu provodit. Jer se onda izlažemo samo tužbama i tužbama Europskom sudu za ljudska prava, koji naravno onda i presuđuju u korist podnositelja službe, jer kaže da jednostavno, država nije poštovala ono što je sama propisala, u svome zakonu. Evo mislim da u prvom čitanju ovo treba pozdraviti ovo usklađenje sa pratećim zakonskim tekstovima. Donijete su neke poboljšice u odnosu na izvršavanje kazne zatvora i odgojne mjere za za maloljetnika, ali evo apeliram na to da ono što je propisano da se i osiguraju dovoljna sredstva da se to provodi i posebno u odnosu na ovo ponavljam na svakog počinitelja kaznenog djela i punoljetnog, ali za maloljetnika posebno mora se sastavljati pojedinačni program postupanja koje se mora temeljiti na procjeni dijagnostici potreba i stupnja rizika maloljetnika i njegovih socijalnih prilika u kojima živi i njegove osobnosti da bi osim samog kažnjavanja za počinjeno kazneno djelo prije svega bila primarna zadaća, resocijalizacija i preodgoj za budući život od kojeg će imati koristi sam maloljetnik prije svega ali svakako i šira društvena zajednica. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovana zastupnice. Sljedeći klub je klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Igor Češek. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala štovani potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Prije svega moram reći da sam uistinu zadovoljan što ovakav prijedlog zakona prolazi kroz redovnu zakonsku proceduru odnosno kroz prvo i drugo čitanje pa postoji mogućnost da nakon javne rasprave u drugom čitanju budu i nadopunjenje nekakve stavke ovog zakona. Inače 29.12.2009.godine na snagu je stupio Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje. Struka je bila zadovoljna s tim zakonom jer se napokon njime uredio način izvršavanja sankcija i odgojnih odnosno zaštitnih mjera i jamčila zaštita temeljnih prava utvrđenih Statutom. Ovaj prijedlog zakona je u odnosu na važeći zakon poboljšan. Na kraju krajeva i napisan je zbog usklađivanja sa Zakonom o sudovima za mladež kao i sa Kaznenim zakonom. Nasilje među mladima jest tema o kojoj treba govoriti jer u posljednje vrijeme nasilje među mladima je uzelo maha. Statistički podaci su poražavajući a crne kronike u tiskanim medijima su pune članaka o maloljetničkom nasilju. Nemamo točne podatke za 2010., 2011.godinu o delikvenciji ali ono što se da iščitati neke policijske uprave su objavile da je porast maloljetničke delikvencije u Rijeci bio za 40% u odnosu na 2010.godinu, a u Splitu za 20%. Zašto je to tako i što mi možemo učiniti kako bismo u što većoj mjeri spriječili maloljetničko nasilje? tradicionalno Hrvatska je zemlja obiteljskih vrednota i još do unazad nekoliko godina ljestvica vrednota je izgledala potpuno drugačije nego sada. Iako se većina naših građana trudi da tu ljestvicu vrednota zadrži na stupnju na kojem je bila i na kojem zaslužuje biti. Na prvom mjestu je bila obitelj i poštovanje prema drugima, nažalost ta ljestvica je izmijenjena. A koji su zapravo uzroci toga? Uzroke možemo pronaći u činjenici da građani ne žive kvalitetno. Ako su sretnici rade previše za premale plaće ili uopće ne dobivaju plaće i nemaju dovoljno vremena za druženje sa svojom djecom i odgoj svoje djece. Ako su među onih 340, 350 tisuća nezaposlenih tada su većinom u depresiji jer vlastitu djecu ne mogu pravilno odgajati i biti im uzor. Jer kakav je to uzor ako ne mogu djetetu priuštiti osnovne uvjete za život a posljedica svega je da djecu praktično odgaja ulica. Nakon takvih nesretnih sudbina događa se sve više nasilja među mladima koji odgoj pronalaze u kafićima, kladionicama, sumnjivim društvima ili u medijima. Televizija i Internet su prepune nasilja, prepuni su tzv. reality shoua koji ne uče djecu ništa pametno. Evo upravo sam pripremajući ovu raspravu pročitao i par bisera jedne naše poznate starlete koja se hvali da je fakultetski obrazovana i tu bih se nadovezao na onu njezinu izjavu kada je rekla da dobro zna šta je mobing da ona ima pet mobitela. Upravo sam to htio i spomenuti da se danas u RH previše koristi engleski jezik, ne štuju se vrednote hrvatskog jezika, pa tako ja npr. ne znam šta je cyber bulling ili bulling. Mislim da postoje hrvatske riječi sa cyber bulling i za bulling isto tako i za mobing. No neću pričati o engleskom jeziku. Dakle ono što je vrlo bitno i važno unatoč ovom dobrom prijedlogu zakona trebamo odgajati svoju djecu i mlade kako ne bi došli u pokušaj izvršenja maloljetničke delikvencije. Tom odgoju obol trebaju dati i defektolozi, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, ali isto tako i mediji i obitelj. Dakle da ne bi došlo do takvog maloljetničkog nasilja mi moramo iz prva odgajati svoju djecu i biti im uzor. Hvala vam lijepa. Hvala i vama poštovani zastupniče. Završna riječ, iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu i završna riječ poštovane zamjenice ministra Ministarstva pravosuđa gospođe Sandre Artuković Kunšt. Izvolite poštovana poštovana zamjenica ministara Ministarstva pravosuđa, molimo vas. Hvala vam lijepo. Evo samo jednu rečenicu. Hvala lijepo za raspravu i za afirmativno očitovanje. Ovaj zakon je kao što smo rekli provedbeni propis, pravilan izbor predviđene sankcije nije u sferi ovoga zakona osim što